Poštovane kolege narodni poslanici, pomaže Bog svima. Želeo bih da u ime poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri, kažem jedan uvodni kontra ekspoze na ono što je imao da nam kaže mandatar za sastav nove Vlade.Naime, na pitanje šta misli o vašoj vlasti, veliki sprski dramski umetnik Petar Božović, rekao je da Aleksandar Vučić dao ogroman doprinos dramskoj umetnosti. I, zaista, gospodine Vučiću ima u toj vašoj glumačkoj crti nečega što poprilično preteruje, jer nije realno da tri meseca ne možete da formirate Vladu, a onda zakazujete sednicu Skupštine za 24 sata.Sa druge strane, sve više sam uveren da vam je ideja da Narodna skupština bude ponižena i marginalizovana, a da Vlada Srbije i vi lično preuzmete svu političku moć u državi. Stvari stoje potpuno obrnuto. Vi ćete biti izabrani od strane Narodne skupštine i nama ćete odgovarati za svoj rad.Analizu vašeg programa rada Vlade započeće onim čega nema u vašem ekspozeu i sastavu rekonstruisane Vlada Republike Srbije, jer da se odmah razumemo, nije ovo nikakva nova Vlada, ovo je najobičnija rekonstrukcija Vlade koju ste mogli da uradite i bez izbora. Izbacite loše ministre, ubacite nove za koje mislite da će bolje raditi. Zašto ste onda išli na izbore? Da biste sakrili vašu odgovornost za izbor loših ministara i da biste dobili šest meseci apsolutne vlasti bez kontrolne funkcije Narodne skupštine. Ja sam gospodine Vučiću vas juče pažljivo slušao šest sati, nisam napustio salu. Da li je moguće da vaše kolege narodni poslanici ne mogu da saslušaju mojih 20 minuta. i opozicije koja pokušava da bude korektna, ali to ne može da dobije sa druge strane istu tu korektnost. Ako mogu da nastavim. Hvala. **Maja Gojković** Apsolutno, bilo bi lepo, zaista i korisno. Dakle, ne zaboravimo, prema Poslovniku o radu Narodne skupštine vi ste obavezni da odgovarate na poslanička pitanja i da svi vaši ministri na svaka tri meseca podnose izveštaj o radu nadležnim skupštinskim odborima. Vi ste dakle bili pola godine na vlasti bez ikakve kontrole u tehničkom mandatu.U vašem programu nema ministarstva za brigu o porodici, nema borbe protiv bele kuge i podsticajnih mera za podršku rađanju, mladim bračnim parovima i porodicama sa više dece. I ako sami konstatujete veliki problem što smo za deset godina izgubili četiri stotine vi gospodine Vučiću, ne shvatate da rešavanje demografskog izumiranja srpskog naroda treba da postane državni prioritet, vi nam kao predsednik Vlade niste potrebni. Vi ste omašili ključnu ulogu koji je trebalo da ima vaša Vlada. Podsećam vas da bez demografske obnove nema ni ekonomije ni bezbednosti ni budućnosti Srbije.Rodna ravnopravnost i posebna prava za LGBT populaciju su vama u ekspozeu očigledno važnija od porodice i nataliteta. Nije predložena nijedna konkretna mera pro porodične politike. Nema ministarstva za porodicu, nema majčinstva kao zanimanja, nema poreskih olakšica za višedetne porodice, niti subvencija države za sticanje porodičnog doma i pokretanja porodičnog biznisa. Vaš ekspoze je na ovom najvažnijem pitanju apsolutno podbacio.Isto se odnosi na Ministarstvo za Srbe van Srbije koga nema. Vi ste potpuno zaboravili da trećina Srba i državljana Srbije živi van granica Srbije u bivšim jugoslovenskim republikama i širom srpskog rasejanja. Srpska dijaspora putem doznaka investira u Srbiju više milijardi evra godišnje i spada u najvećeg stranog investitora pod znacima navoda. A šta dobija za uzvrat? Niste ih udostojili ni ministarstva, da ne govorim o olakšanom biračkom pravu, podsticajnim merama za investitore iz rasejanja ili očuvanju nacionalnog identiteta putem razgranatog sistema dopunskih škola u dijaspori.Kome

Vi ne možete dve godine da izaberete direktora Uprave za dijasporu koja ste od ministarstva sveli na običnu kancelariju u okviru Ministarstva spoljnih poslova. Dve godine. Za vas su naši sunarodnici širom sveta stranci, još gore od toga, jer su stranci ovde dobrodošli kada investiraju, a srpskoj dijaspori ne nudite ne čujemo dovoljno reči sa vaše strane kada su ugrožena ljudska, manjinska i nacionalna prava Srba u okolnim zemljama. Ne susretne te se čak sa njima kad odete u posete u okolne države. Napisali ste nekoliko praznih reči o slobodi medija, a mediji nikada nisu bili zatvoreniji za javnu raspravu nego danas. Najbolji dokaz tome, odmah da preciziram, da vi lično od kada ste došli na vlast pre četiri godine, niste izašli ni na jedan jedini direktni televizijski duel sa nekim ko drugačiji misli od vas. Treba li još dokaza?Ono što posebno želim da istaknem jeste da ne vidim nikakvu promenu Dinkićeve neoliberalne ekonomske politike koju forsirate već četiri godine. I dalje dajete naše pare stranim firmama koje dolaze u Srbiju samo da bi uzeli državne pare iz budžeta, jeftinu radnu snagu i sav profit iz inostranstva, često i na to vas posebno upozoravam i to smo dokazali, neplaćajući porez čak i na ostvarenu dobit u Srbiji, jer mnogi od njih lažno prikazuju svoje poslovanje u Srbiji sa gubitkom da bi izbegli plaćanje poreza. Hoćete li gospodine Vučiću da mi kažete da su strane firme došle u Srbiju da posluju sa gubitkom.Ništa ne menjate ni u odnosu prema bankama. Nema dodatnog oporezivanja stranih banaka koje iznose ekstra profit iz ove države sa najvećim kamatnim stopama u Evropi. Ovu meru nisam izmislio ja, već ju je prvi primenio vaš prijatelj Viktor Orban, pa ne vidim zašto ne biste i vi.Nema dodatne misije državnog novca koja bi bila uložena u velike infrastrukturne radove, domaće bankarstvo, domaću privredu, domaću poljoprivredu. Nema podrške zadrugarstvu, obnovi domaćih poljoprivrednih kombinata, obnovi domaće industrije, poljoprivredne mehanizacije, nema garancija da nećete dozvoliti uvoz promet i proizvodnju genetski modifikovane hrane. Naprotiv, ovde smo vas juče videli u ulozi lobiste za GMO, grešim, 127 gradova i opština u Srbiji je donelo deklaraciju za Srbiju protiv genetsko modifikovane hrane. Znači, ne poštujete većinu Srbije. Nema najvažnije pitanja za Srbiju danas, a to je zaustavljanje bankarske pljačke građana Srbije i zaštita prezaduženih porodica.Niste ponudili rešenje za porodice koje su u dužničkom ropstvu prema kreditima indeksiranim u švajcarskim francima koji posle deset godina otplate kredita imaju da vrate više nego na početku kreditnog zaduženja. Kako se to zove, gospodine Vučiću? Nije bankarstvo, to je zelenašenje i pljačka. A vi i Narodna banka Srbije to dozvoljavate.Predlagali smo vam i da uvedete institut ličnog stečaja i tako zaštite prezadužene porodice od oduzimanja porodičnog doma od strane privatnih izvršitelja, ali toga nema. Predlagali smo vam obnovu Zavoda za obračun plaćanja i da naše pare ne idu u strane banke nego preko naših finansijskih institucija i osnivanje državne razvojne investicione banke, ali od toga nema ništa.Ponovo ništa.Ponovo ste pomenuli ispitivanje porekla imovine svih političara i tajkuna ali ko više da vam veruje? Gde ste bili četiri godine da donesete taj zakon? I to što nema tog zakona simbol je vaše lažne borbe protiv korupcije i kriminalaNajavljujete da ćete oporezovati imovinu za koju ne može da se dokaže poreklo, ali to nije samo oporezovanje, već i legalizacija nezakonito stečene imovine. Ta pokradena imovina treba da bude oduzeta, a lopovi krivično gonjeni.Kažete da je neko uništio i opljačkao državu posle 2000. godine. Ko, gospodine Vučiću? Zašto nije u zatvoru? Uhapsili ste stotine ljudi. Ne vidim ni jednu sudsku presudu. Dovoljno je da vam navedem primer ekonomskog ubice Mlađana Dinkića, koji je vaš najbliži saradnik, koji je uništio i upropastio domaću privredu i bankarstvo i koji je i dalje na slobodi. Pa i vi ste ovde mahali robijaškim njegovim odelom. Kad ćemo konačno da mu stavimo to odelo, gospodine Vučiću?Postoje dve Srbije. Jedna u vašem ekspozeu, druga u realnosti. Vi ste realno stečajni upravnik Srbije. Od kada ste vi na vlasti, javni dug povećan je za devet milijardi evra i dostigao 72 i nešto posto našeg BDP.Spoljni dug povećali ste za šest milijardi a unutrašnji za tri milijarde i još se hvalite rezultatima. Vi ste, ekonomski gledano, Dinkićevac. Zadužujete državu prema MMF-u i Svetskoj banci i nije slučajno da ste okruženi kadrovima G 17 plus, kao i Demokratske stranke i SPS koje često napadate da su krivi za ovo ili za ono, a uzimate njihove kadrove. Ne vidim logiku u tome.Naravno, nema više varnica između vas i LDP, pošto vam je politika ista. Lepo ste rekli, ne smemo narodu da ogolimo sve za šta se zalažemo i u čemu smo istih shvatanja kao LDP jer bismo izgubili izbore. Kažete sami da biste izgubili na narodnom referendumu pa zato narodnog izjašnjavanja u Srbiji odavno nema. Nema u Briselskom sporazumu, nema o NATO sporazumima, nema o GMO.Zar GMO.Zar je moguće, gospodine Vučiću, da u državi koju vi vodite, radnici u stranim firmama nose pelene na radnom mestu da ne bi prekidali rad i na kratko izašli u toalet? Zar je moguće da neki fantomi sruše čitavu jednu ulicu u centru Beograda, a da četiri meseca ne može da se otkrije ko je počinilac? Zar je to budućnost u koju treba da verujemo? Da svi radimo kao robovi kod stranog gazde a fantomi vladaju našim životima i rade šta hoće sa našom cenim vašu marljivost i vašu radnu energiju, ali sam dužan da vam skrenem pažnju da previše i neodmereno kritikujete sopstveni narod kao lenj. Vi ste ceo život na državnoj plati i nikada niste radili u privatnom sektoru, treba da se poklonite pred domaćim privrednicima koji pune budžet i da pred njih izlazite tako blagonaklono i sa tako velikim podsticajima kao što izlazite pred stranog investitora koji ovde dolazi samo da nas opljačka i da odnese sve u inostranstvo.Navedite mi, gospodine Vučiću, pošto se često predstavljate kao veliki ekonomski stručnjak, koju državu na svetu su razvile strane investicije? Samo mi to navedite i biću veoma zadovoljan. Koju državu na svetu su razvile strane investicije? Ili su se sve razvijale drugim ekonomskim modelima iz domaćih izvora.Šta znači privremeno smanjenje plata i penzija koje traju već tri godine? Mnogi penzioneri neće dočekati kraj vašeg privremenog smanjenja plata i penzija a kamoli povećanja. Uostalom, to nije nikakvo povećanje nego početak vraćanja opljačkanog.Pokazali ste snagu, gospodine Vučiću, na sirotinji i srednjem sloju. Što niste uradili recimo na banke, kada ste tako jak i moćan političar? Što niste udarili na tajkune koji nisu platili stotine miliona evra poreza ovoj državi? Što niste udarili na strane firme koje ovde, kao što sam vam rekao, prikazuju poslovanje sa gubitkom i lažnim knjigovodstvom i iznose profit u inostranstvo? O tome ćutite. Napadate državne službenike.I da u ovom prvom delu svog obraćanja kažem još nešto o vašoj spoljnoj i nacionalnoj politici. Vi ste poslednji evrofanatik u Evropi. Niko više ozbiljan ne veruje u EU. Nemojte, da kao što smo bili poslednji Jugosloveni, komunisti, kada se komunistička Jugoslavija raspadala na naše oči, sada budemo poslednji evrounijati i evrofanatici, kada se EU raspada na naše oči.Dakle, posle Bregzita, verovati u EU nema apsolutno nikakvog smisla. Sklapate sporazume sa NATO-paktom koji nas je bombardovao i prećutkujete posledice gađanja bombama osiromašenim uranijumom od kojih imamo ogroman porast kancerogenih oboljenja u našem društvu. Toga nema u vašoj zdravstvenoj politi. Kako ćemo tu da se spasemo? Od vaših prijatelja sa zapada i posledica bombardovanja Srbije.Vi hoćete i saradnju sa Rusijom, a priznajete Krim kao deo Ukrajine. Pa to ne može, gospodine Vučiću.Ono što je važno, šta ste odgovorili Vladimiru Putinu na poziv da počnete pregovore sa Evroazijskom ekonomskom unijom? li to ne smete zbog Brisela da se javite Putinu, kao što niste smeli da odgovorite na njegov poziv da pojačamo ekonomsku saradnju i organizovanije nastupimo na upražnjenom ruskom tržištu nakon uvođenja ruskih sankcija evropskim proizvođačima hrane.Na slepom putu u EU, vi ste očito spremni da žrtvujete svaki nacionalni i državni interes. Dveri vam kažu, prava politika je manje EU, više Rusije. Budućnost Evrope u Evropi nacija koje neće komandovati otuđeni centar moći iz Brisela.Razmišljajte hitno o Evropi posle EU i naše mesto u njoj. Razmišljajte hitno o Rusiji kao novom međunarodnom centru moći koji nas nije nikada bombardovao, koji se bori za očuvanje Kosova i Metohije u sastavu Srbije i koji nam nudi saradnju u političkom, ekonomskom i vojno-bezbednosnom smislu.Ono što vi ne smete da kažete građanima Srbije, ja smem. Evropska unija nas je opljačkala kroz sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Ukidanjem carina na uvoz strane robe, mi smo uništili domaću proizvodnju i sav profit predali stranim multinacionalnim kompanijama. Kada nam kažete – EU nam dala to i to, taj i taj milion nam poklonila; a ja vam kažem – opljačkali su milijarde a poklonili milione.Šta tek da kažem za nacionalnu politiku i odnos prema Kosovu i Metohiji? Ukinuli ste Ustav Srbije, ukinuli sve državne institucije na Kosovu i Metohiji, predali vlast Albancima, u vašoj biografiji koju ste dostavili stoji da ste pomogli u aprilu 2013. godine da dođe do potpisivanja Briselskog sporazuma, čime je prvi put do 1990. godine stvorena realna osnova da srpski narod koji živi na Kosovu i Metohiji uspostavi institucije koje će biti priznate od međunarodne zajednice. Danas je 2016. godina, posle tri godine nema nikakvih srpskih institucija na Kosovu i Metohiji.Dakle, vi ste prevarili građane Srbije koji žive na Kosovu i Metohiji i jedino rešenje je poništavanje anti-ustavnih briselskih sporazuma, prekid pregovora o Kosovu i Metohiji u Briselu i povratak pregovora u Savet bezbednosti UN.Vaša priča UN.Vaša priča o zabrani partijskog zapošljavanja je još samo jedna velika laž. Zaposlili ste hiljade Naprednjaka širom EPS i Telekoma, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i tako kršite sopstvenu uredbu o zabrani zapošljavanja.Budžet za kulturu je sve manji, jedino radnicima, službenicima u toj oblasti niste povećali plate, ne zaboravite, to mora neko da progovori u njihovo ime. Koliko puta ste prevarili prosvetare da ne pominjem. Ćirilica vam je manjinsko pismo u sopstvenoj državi, ne možete ni to da uredite da svaki javni natpis mora da bude na ćirilici u ovoj državi. Mora da bude na ćirilici u ovoj državi.Sporite državi.Sporite se sa Hrvatima, bolje bi bilo da napravite jedan ozbiljan muzej žrtava genocida, pa da kada dođu vaši prijatelji sa zapada imaju šta da vide i da im ispričate istoriju srpskog stradanja u NDH.Apsolutno se NDH.Apsolutno se protivimo vašim neprestanim planovima i pokušajima privatizacije strateških državnih preduzeća i prirodnih bogatstava Srbije. Protiv smo prodaje Telekoma, protiv prodaje EPS, protiv prodaje Galenike, protiv prodaje aerodroma, protiv prodaje PKB i naših izvora čiste pijaće vode, poljoprivrednog zemljišta, rudnih i drugih bogatstava.Naši najveći fondovi nisu u EU, već na Kosovu i Metohiji koje nam otimaju zato što i Kosovo i Metohija leže na bogatstvima svih vrsta, posebno rudnim i vodnim koja vrede stotine milijarde evra, više nego što ćemo ikada dobiti od EU nama leži na Kosovu i Metohiji.Budžet za poljoprivredu je i dalje skandalozno mali i ne ispunjava zakonski minimum od 5% ukupnog budžeta. Srpski seljaci osećaju se ostavljenim od svoje države koja više pomaže dolazak velikih stranih trgovinskih lanaca, nego domaću poljoprivredu. Prvo, drastičnim smanjenjem subvencija, a onda niskim otkupnim cenama.Lekari cenama.Lekari i medicinske sestre odlaze svakodnevno u inostranstvo i uskoro kada određeni broj lekara ode u penziju, nećemo imati specijaliste da nas leče.Vi hoćete da budete ministar u svim ministarstvima, gradonačelnik u svim gradovima i predsednik u svim opštinama. Ko će onda biti predsednik Vlade?Zašto Vlade?Zašto rade loše čelnici lokalnih samouprava? Ja ću da vam kažem. Zato što sede na balkonu Narodne skupštine dok mi ovde raspravljamo, odbornici raznih opština beogradskih, čelnici Grada Beograda i ne rade svoj posao, koji bi danas trebalo da rade, nego ovde sede, aplaudiraju vam i gube vreme na sednici Skupštine Srbije.I za kraj ovog dela, srpski pokret Dveri ne vidi boljitak u vašem ekspozeu, sve radite po starom. Vaša politika je prevaziđena i poslanička grupa Dveri glasaće protiv izbora vaše Vlade. Poslaniče, evo sad ću vam dati reč. Vidim da je povreda Poslovnika. Mandatar želi da vam odgovori, itd.Samo sam dužna da vam kažem nešto. Vidim sve znate, ali ovo ne znate.Član 108. Ustava – predmet referenduma ne mogu biti obaveze koje proizilaze iz međunarodnih ugovora, pa nemojte više nikada tražiti referendum za nešto što je po Ustavu zabranjeno.

pošto zaista, svi moramo da poštujemo Ustav ili da ga bar dobro poznajemo pošto smo poslanici ovde u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Pa, nemojte da izgovarate takve reči, da dovodite građane Srbije u zabludu da nešto

znam, gospodine Obradoviću, da li vam je taj govor, pošto vidim da gotovo niste podigli glavu, pisala Jasmina Vujić, koja radi kao stručni saradnik, ako se ne varam, u nuklearnom programu američke vojske.Ne znam odakle vam hrabrost da nekome spočitavate kako radi u javnom sektoru. Pa, prva stvar koju sam ja uradio kao predsednik Administrativnog odbora, to je da vam potpišem rešenje o zasnivanju radnog odnosa kao narodnom poslaniku sa danom 3. jun 2016. godine. Kažite mi, gde ste vi pokazali tu vašu kreativnost? Gde vi radite? Koje je vaše radno iskustvo? Odakle vama znanje o svim tim oblastima koje ste pominjali? Juče je čovek lepo rekao da je demografija, da nam je negativan prirodni priraštaj veliki problem. Lepo je rekao da će gospođa Slavica Đukić Dejanović u novoj Vladi Republike Srbije kao ministar bez portfelja, biti zadužena za bavljenje demografijom i rešavanje ovog velikog društvenog problema.Vi ste taj koji ste izašli na izbore u koaliciji sa strankom koja je sprovela najgoru moguću pljačkašku privatizaciju u periodu prve i druge vlade Vojislava Koštunice. Od 24 sporne privatizacije, na koje nam je ukazala Evropska komisija, ako se ne varam, 23

da se dan nakon što je premijer Vučić otvorio pogon jedne turske kompanije u Vladičinom Hanu, slikate i fotografišete ispred te hale i da kažete – ovu halu treba srušiti i treba vratiti na stanje kada je tu stajalo zarđalo gvožđe i kada nijedan radnik nije radio.Kamo lepe sreće da vi ne vladate Srbijom. Pa, za 24 sata ova država je propala. Pa, mi bi menjali spoljnu politiku iz dana u dan. Ne tražim da se glasa o povredi Poslovnika zato što to nije korektno prema vama, gospođo predsednice, niste vi za to krivi, ali sam bio dužan da reagujem na laži i neistine koje građani Srbije nisu dužni da trpe. **Maja Gojković** Hvala vam.Ja sam i htela da vam odgovorim da

ako neko govori o povredi Poslovnika, treba da govori na šta se ta povreda odnosi, a ne da vređa i proziva druge poslanike ili poslaničke grupe.Iznošenje neistina, grubih neistina i falsifikata od gospodina Martinovića nas nije iznenadilo i nije prvi put.

Evo, da isključim.Recite mi vašu nameru. Član 104, to ste promašili. To se odnosi na nešto potpuno drugo. To je ukazivanje povrede Poslovnika. Okrenuli ste se prema poslaniku Martinoviću i počeli direktno njemu da se obraćate.Hajde da se ozbiljno vratimo na raspravu i da dozvolimo mandataru da odgovori Bošku Obradoviću. Ja sam ubeđena da on želi da čuje odgovor i ako bude bilo potrebno da njih dvojica razmene političko mišljenje Vi sad to sprečavate povredama Poslovnika. Evo, ja ću vam dozvoliti još jednom, ali da ne bude tih zloupotreba povreda Poslovnika, jer i za to postoji lek u Poslovniku, a ne bih da kvarim dobru atmosferu.Izvolite.

Hvala vam.Da ne bih oduzimala vreme poslaničkim grupama, ne želim da budem gruba i da to ovako izgleda. Bolje da se uzdržite.Izvolite, mandatar da odgovori Bošku Obradoviću. **Aleksandar mislim da je veoma važno da ljudi u Srbiji čuju gde bismo završili da su neki drugi dobili poverenje građana.Gospodine Martinoviću, vi ste preterali. Ta zemlja bi nestala, bukvalno bi nestala u roku od 10 sati, ne 24 sata.To

Ja sam mislio da je to nemoguće čuti u modernoj Srbiji. Samo sam sa jednom stvari saglasan, ko god da je iz grada Beograda, bilo kojih struktura, napravio je najveću grešku što je gubio vreme slušajući to 20 minuta ovde. To je katastrofalna greška.Počeli

Dobro, kaže dramski umetnik, kaže i drugi dramski umetnik još gore i treći još gore. To kad imaju o nekom nešto da kažu. O vama nema ni dramskog, ni bilo kojeg drugog umetnika koji bi trošio reči.Da reči.Da odgovorim na sve neistine i gluposti koje ste izgovarali. Pričate o ličnoj moći i apsolutnoj moći. Pa, vi ne poznajete ni Ustav ni zakone. Predsednik Vlade u tehničkom mandatu ima mnogo manje moći i mnogo manje vlasti nego u punom mandatu. Pojma nemate. Mi mnoge odluke ne možemo danas da donosimo koje ćemo moći od sutra ili od prekosutra. Šta to vas briga. Ništa ne znate, ništa niste pročitali, a važno je da čitate i da govorite što je moguće brže i što je moguće glasnije.Snaga argumenata ne meri se snagom decibela koju proizvodite, već nečijim znanjem i obrazovanjem, već nečijim poznavanjem stvari.Kažete – mogli ste rekonstrukciju Vlade. Mogli smo. Mogli smo. Mogli smo da nemamo ni rekonstrukciju Vlade, ali smo smatrali da je najbolje da imamo izbore, da pokažemo ljudima da vi koji ste bez koalicije imali 10% gotovo ste pali na manje od pet ili na pet svi zajedno. Još ćemo da pričamo o tome šta se dešavalo one izborne noći itd, i to ćemo dugo da govorimo o tome, o raznim pritiscima i spolja i iznutra i ko je koga tamo jurio da tuče, da udara žene i ne znam šta sve, da pokazuje svoje junaštvo tako što će ženama da zavrće ruku. Veliki junak.Bela

kuga o kojoj govorite, tačno je, je ozbiljan problem, veoma ozbiljan problem i nemamo rešenje, nemamo gotovo rešenje. Sva rešenja koja sam do sada čitao nisu dovoljno uverljiva i mnogo bogatije nacije od nas nemaju rešenje i ne znaju kako da reše taj problem. Zato smo se dogovorili da se jedan član Vlade bavi tim problemom, da nam donese ono što se pokazalo do sada u svetu kao najbolje moguće rešenje, da pokažemo, da vidimo šta je to što je moguće da uradimo kao država. Šta ste nam vi ponudili kao rešenje? Ministarstvo za brigu o porodici, da trošimo još malo narodnih para. Bolje da damo nekoj majci pare i za neko dete da izdvojimo pare, nego da imamo još službenika koji će da rade u nekom novom ministarstvu. To je vaše rešenje – dajte ministarstvo za brigu o porodici, samo da trošimo pare, pa daj još jedno ministarstvo za Srbe van Srbije, pa da imamo 50 ministarstava. Nećemo. Nećemo. Ne treba nam ministarstvo, nego nam trebaju rešenja. Trebaju nam rešenja, a ne ministarstva.Kažete

najuglednije Srbije iz celog sveta i prvi premijer koji je to uradio sam bio ja. Prvi premijer. Nedavno sam to uradio. Gde se to nisam sastao u regionu. Nikada nisam otišao u Crnu Goru od kada sam premijer. Kako vas nije stid i sramota. Znači, i to ste slagali i svaku stvar koju ste izgovorili izmislili ste. Naravno da ću da se sastanem sa Srbima u Crnoj Gori kada odem u Crnu Goru. Bio sam u Albaniji i sastao sam se sa Srbima iz Albanije kojih je malo. Bio sam u Makedoniji i sastao se sa Srbima. Sa Miloradom Dodikom sam imao više sastanaka nego što su vaši lideri telefonskih poziva ikada imali sa Republikom Srpskom i sa Željkom Cvijanović.Uspeli smo da uradimo to kao Vlada da su Srbi konačno složni, da nikakvih problema nemamo, da ne govorimo ništa protiv bilo koga drugog, ono što nikada Srbi nisu imali. Ne znate šta ćete od svojih praznih i izmišljenih priča u koje ste se uživali i na kraju sami u to poverovali. Nešto izmislite i sami verujte u to, ma kako nemalo veze sa istinom.Koja je to zemlja u kojoj se nisam sastao sa Srbima?

Svuda gde god ima Srba sa njima sam razgovarao.Govorite o neoliberalnoj politici. Lično ne bih imao ništa protiv liberalne politike, ali nažalost to je nesprovodivo u savremenom svetu. U Srbiji nikada neće biti sprovodivo zato što mi Srbi volimo uplitanje države u sve i volimo da nam država rešava sve problem, tako da ovo… sve samo ne liberalna država i ne liči na nju, ali ne bih da razgovaramo o teorijskim modelima.Što se tiče lobista, nisam nikakav lobista za GMO, ni protiv toga, osim što sam vam juče rekao istinu. Inače je to mutacija ribe list. list. Mislio sam jedne druge ribe i zato nisam hteo da govorim. Mutacija ribe list i paradajza i to se pojavilo 1994. godine prvi put na američkom tržištu i prvi put priznato na takav način. Nikakav lapsus nisam napravio, niti sam bilo kakvu glupost izgovorio. Čak ni to ne znate koji se time toliko tobož bavite.Govorite o bankama. Šta biste vi da uradite? Da zatvorimo sve banke? Da nam odu sve banke? Znate li koliko smo se borili u trenutku kada je Frenklin Templton počeo da povlači svoj novac početkom godine, da nam ne utiče na devizni kurs, da nemamo probleme? Za jedan dan biste uništili Srbiju. Za jedan dan biste imali desetostruko uvećanje kursa. Nestala bi Srbija za jedan dan takvim ponašanjem, kako vi državu zamišljate. To je toliko neodgovorno i toliko neozbiljno

Sa bankama morate da radite najpažljivije. Ne sme da se ugrozi pravna sigurnost. Morate da vodite računa o ulozima za koje država garantuje. Morate da vodite računa o ulozima u privredi. Morate, bukvalno, kao po jajima da gazite kada o tome pričate.Ne zaboravite, vi nam govorite o kamatama. Kamate smo spustili za tri puta. Tri puta su niže nego pre četiri godine. Tri puta niže, i to smo uspeli ne Tri puta niže, i to smo uspeli ne zahvaljujući samo politici kamatnih stopa, već smo uspeli zahvaljujući makroekonomskoj stabilnosti, pre svega, zahvaljujući fiskalnim rezultatima. To biste za jedan dan da porušite. To biste za jedan dan da uništite, jer to tako lepo zvuči – odem ja negde, pa kažem – ej, mi i Rusi, mi kada to rešimo, mi ćemo sa ovima, a mi i Rusi smo tako da ni jednog Rusa nije video nikada, pogotovo ne nekog važno. Mislite da ih je primio nekad Putin? Mislite da ih je primio Medvedev? Njih nije, ali mene jeste već devet puta. To je samo mala razlika, znate.

nismo uveli lični stečaj. Znate li šta misle pod ličnim stečajem? Da se zadužiš koliko hoćeš. To je njihova ideja. Pokušao sam da im objasnim da tako kako zamišljaju je nemoguće. Lični stečaj je dobra ideja. O tome smo mi pričali, ali ako hoćete da to uvedemo, ja znam da to Srbi neće, ja znam da to Srbi neće, a reći ću vam i zašto neće. Zato što Srbin neće da odgovara svojom imovinom. Oni bi hteli lični stečaj, ali da Srbin ne odgovara svojom imovinom, nego da odgovara nečijom tuđom imovinom, državnom imovinom, da se zaduži, da potroši pare, ali da odgovara mojom imovinom, a ne svojom. Tako bi oni hteli i tako su zamislili lični stečaj, verovali ili ne. Lični stečaj kakav postoji u Sjedinjenim državama, u svakoj ozbiljnoj zemlji, takav stečaj Srbi neće, posebno ne ovi velikosrbi, tobož.Kažu - zadužuju se prema MMF. Nismo uzeli ni dinara, nego vi to ne pratite. Ima to i u vestima, ponekad jave. Nismo ni dinara uzeli. uzeli. Šta ćete, to je…Rekli ste jednu stvar koju neću da vam oćutim, koja je bila notorna laž i u našim medijima. Govorite da u Srbiji naši radnici nose pelene na radnom mestu. Opet neke žalopojke, opet nešto plačete, kukate za ljudima koji bi trebalo da rade. Nigde se to nije dogodilo. Izmislili ste na licu Izmislili ste na licu mesta, kao i jedna novina koja je to objavila. I sindikati iz te kompanije znaju da je laž, ali šta vas briga, lepo vam zvuči.Šta je smisao toga što ste vi rekli? Hajde da vidimo smisao toga što ste vi rekli. Smisao toga što ste vi rekli, prvo, hajde nemojte da radite, drugo, ja sam tu da vas zaštiti, jer mi kada dođemo na vlast padaće pare sa nema, pošto nećemo imati strane investitore, nećemo imati nikoga, ali će s neba da dolazi nešto, pa će da nam doda i Jasmina Vujić nešto. Do sada je, doduše, uzimala, nije davala, ali sada će da daje ubuduće, nikakav problem nije, a onda ćemo a onda ćemo tako mi svi lepo i bogato da živimo. Gde to ima? Kako to ima?Kažete – kažite mi jednu zemlju koja je uspešna zahvaljujući stranim investicijama. Ne postoji ni jedna koja je uspešna, a da nije zasnovana na stranim investicijama.Evo, navešću vam ja primer kako vi odgovarate. Nemačka, nastala na maršalovom planu i američkim parama posle Drugog svetskog rata. Nemačka, najmoćnija evropska zemlja, sva zasnovana na stranim investicijama, ali vi to ne znate, a što biste i da znate. To piše u knjigama, a knjige su višak ponekad. Pustite to, ili recimo Singapur da nije nastao od ne znam koga. Makedonija koja se uspešno, relativno se uspešno razvija. Razvija se zahvaljujući stranim investicijama, a to što se krstite, krstite se u crkvi nemojte u Skupštini svako ima svoje mesto gde treba da se krsti i neće vam pomoći da pročitate neku knjigu to što se krstite, tako da ne brinete. Nemojte mene, ne brinite više sam crkava pomogao u životu nego vi. Mnogo više crkava sam pomogao nego vi samo što o tome nisam pričao. Od Raniluga do Gračanice, Dečana do svih drugih. Ne, njima to da se krste služi u Skupštini, a ne u crkvi. Oni idu u onu sektašku, onu što se odvojila od Srpske crkve. Da, tu stižu pare, valjda.Dalje, nisam vas razumeo oko evro fanatika. Ja nisam nikakav evro fanatik i uopšte ne bih imao ništa protiv, da jesam branio bih tu poziciju. Nisam. Samo sam čini mi se vrlo racionalan, vrlo realan i ozbiljan i odgovoran prema našoj zemlji i našem narodu. Znam gde izvozimo najviše, znam ko proizvodi najviše, znam gde možemo da uradimo i šta najviše možemo da uradimo za svoj narod.Onog sekunda kada počnu da rade protiv naših nacionalnih interesa, prvi se isprsim i kažem ovo ne može i ovo nije tako i nikakav problem nemam sa tim. To je ozbiljna politika, a to da delim ljude evrofanatike, ovakve i onakve zato što sam ja to zamislio u svojoj glavi, jer ne bih mogao drugačije da predstavim neku svoju politiku, pa, to mi ne pada na pamet.Kažete da nam EU nije dala pare nego nas je opljačkala. Nije nas opljačkala. Ja danas nisam odgovorio Draganu Markoviću, a trebalo je. Samo za poplave dobili smo na različite načine 120 miliona evra. Naravno, da to nije sve. Ja govorim o direktnom, ono što sam ja video kroz račun, a verovatno i više i to bespovratnog novca.Sto dvadeset miliona evra pokažite mi šta su to uzeli u Srbiji, šta su to opljačkali? A, gde mi to zarađujemo 120 miliona evra? Ko je to napravio 120 miliona evra u Srbiji, pa smo mogli da uzmemo? Mi imamo obavezu bar da kažemo – hvala, da budemo pristojni domaćini da kažemo – hvala na tome što ste nam pomogli. Da li to znači da ću da im kažem sve je izvanredno što ste nam predložili u Briselu. Pa, nije. Naprotiv. Odbio sam im bezbroj ideja, bezbroj planova, to ću da činim i ubuduće. Uvek ću da se ponašam u skladu sa interesima naroda, u skladu sa interesima građana. Kažete nema srpskih institucija na Kosovu i Metohiji. Pa, vi govorite isto kao što govori Edita Tahiri, citirali ste Editu Tahiri, ni u čemu se ne razlikujete od Edite Tahiri, to i ona govori. Kakve mi to kliničke centre, bolnice, domove zdravlja i kakve škole plaćamo na Kosovu i Metohiji? Pa, mi damo 500 miliona evra godišnje za naš narod na Kosovu i Metohiji. Vi ne govorite nema institucija, 500 miliona evra izdvajamo za naš narod na Kosovu i Metohiji. Pa, kako to radimo? Preko čega i preko koga? I govorite mi vi koji ste u koaliciji sa onima u čije vreme je došlo do proglašenja protiv pravnog nezavisnosti Kosova i Metohije.Mesečno imamo 40.000 davanja za naše ljude na Kosovu i Metohiji, mesečno, pa vi gledajte. Još nisam video da nam se negde dogodilo da je neko odustao od toga ili da su nam se smanjili zahtevi. Govorite o podsticajima, izjednačeni su podsticaji za domaće kompanije i za strane kompanije. Bio sam nedavno u dve kompanije, mislio sam da gledate vesti, domaće kompanije kojima smo dali podsticaj veći nego stranim kompanijama. Svaka kompanija koja ispuni uslove i koja nam da određene garancije u smislu zapošljavanja ljudi, dobiće novac. Samo moramo da vidimo da taj kompanija postoji, a ne da dajemo fantomskim kompanijama, izmišljenim kompanijama, koje uzmu novac i nikad ga ne vrati. Kompanijama koje nemaju ni tržište ni robu, jel se tako ozbiljna država ponaša i vodi računa o svom – hajde kada si jak, ja nisam jak, ja sam samo predsednik Vlade. To vi volite da govorite i nemojte da cokćete vi što kradete, dakle…

ne udaram ja na bilo koga, ali se nisam plašio vaših najvećih saveznika i onih koji su izdržavali vaše koalicione partnere godinama,

I za te presude ste rekli da su političke, ja sam ćutao. Zato što kada ih nema krivi smo, kada ih ima krivi smo. Kako god okrenete krivi smo. To neću da vam dozvolim. Možemo da budemo za jednu stvar krivi, ali za sve krivi, to je apsolutno nemoguće. Nikoga se od njih nisam uplašio, ni tajkuna, ni banaka i nikada ih se neću uplašiti. I tajkuni za razliku od perioda vladavine vaših partnera, danas Srbijom ne vladaju. I to je velika promena. Danas vladaju građani Srbije kroz svoje legalno i legitimno izabrane predstavnike.Takođe,

zato što je to moje opredeljenje, ne znam zašto ste baš to meni rekli. Prvo, uvek koristim ćiriličko pismo. Na svakom mestu govorim o potrebi zaštite ćiriličkog pisma, ali mi imamo dva ravnopravna pisma, ćiriličko i latiničko. Da neko ne misli da sam pogrešio, kaže se ćiriličko, a ne ćirilično. Dakle, imamo dva ravnopravna pisma, hoćete da rušimo table, cepamo platna sa latiničkim natpisima? Nećemo da radimo ono što rade neki drugi.Ponosan sam na to što štitim oba pisma, što su oba pisma naša i što nikakvih problema nemamo sa tim. Hoćete da uništimo 25.000 kompanija koje su svoje firmarine istakle na latiničkom pismu? Da? pismu? Da? Ja neću. Ja ću sebi da pišem ćirilicu sve vreme. Gledao sam u Vladi, negde 70% ljudi koristi ćiriličko pismo, 30% latiničko, svako ima pravo da radi šta hoće. Moj je posao da radim, da naučim svoje potomke da pišu ćirilicu i to ću da uradim. A da teram sve druge, ne pada mi napamet.Mislim da je toliko lepo pisati i koristiti ćiriličko pismo da nema potrebe da nema potrebe da bilo koga teramo da to radi. Mislim da je to toliko lepo, toliko dobro pismo da mi ne pada na pamet, kao što nikoga neću da teram da pripada ni mom rodu niti bilo kome drugom zato što se dobro i odlično osećam u svojoj koži. Što bih bilo koga terao, on ima pravo da se bolje ili jednako dobro oseća na drugačiji način.Na kraju, pomenuli ste muzej žrtava genocida, koliko nije fer sve što ste govorili, u ovome se najviše oslikavalo. Vidite, za razliku od svih ostalih prethodnih Vlada i stranaka onih Vlada sa kojima sarađujete, zbog kojih ste ušli u ovaj parlament, koje ne samo da nisu napravile muzej žrtava genocida, nisu ni spomenike pravili. Mi smo tek sada pokrenuli inicijativu za spomenik Stefanu Nemanji, ovde u Beogradu. Neću da vam govorim da smo mi podigli spomenik Gavrilu Principu. Neću da vam govorim da smo mi počeli da obeležavamo „Oluju“ kao jedan od najtežih zločina i najveće etičko čišćenje posle Drugog svetskog rata i da to sve zajedno radimo sa Republikom Srpskom. Želim da vas obavestim da upravo radimo i pripremamo i projektujemo muzej žrtava genocida i zločina koji se radi na koji se radi na Starom sajmištu i to Skupština Grada Beograda već uveliko radi, zajedno sa našim jevrejskim prijateljima po uzoru na „Jad Vašem“ i Ministarstvom, Aleksandrom Vulinom… nikoga ne vređajući, samo da svakoga možemo da posetimo šta je to kroz šta je prošao i naš narod.Hvala narod.Hvala na pažnji. Izvinite što sam ovoliko odgovarao, ali je bilo zaista nekih neverovatnih tvrdnji.Izvinjavam se ako sam u dužini odgovora preterao.Hvala najlepše.(Boško Ukazujem na povredu Poslovnika, član 107. koji kaže da govornik na sednici Narodne skupštine je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine, da nije dozvoljeno neposredno obraćanje drugome i da nije dozvoljeno korišćenje uvredljivih izraza.Mandatar za sastav nove Vlade je nebrojeno puta danas upotrebio izraz - „ništa ne zna“, „pojma nema“, „laže“, „krade“, „lopovi“, „ovi“, „oni“… To je masa uvredljivih izraza u srpskom jeziku, na ćiriličnom ili latiničnom pismu.Ja od vas tražim, predsednice, da upozorite sledeći put mandatara da na takav način ne može da se obraća poslanicima. Poslanici su domaćini u ovom domu. Ministar, predsednik Vlade, mandatar su gosti i iz ličnog vaspitanja bi trebalo da poštuju ovaj dom. Ali, ako to već ne čine, ja vas molim da sledeći put vi upotrebite ono što je vama dato u zadatak kroz član 108. ovog Poslovnika.Hvala

ja vas sve molim da proučavate Poslovnik i da ne vičete na mene svaki put kad hoću da vodim sednicu po Poslovniku.Znači, prednost uvek ima povreda Poslovnika.Molim

ja se čudim da neko ko je proveo toliko vremena u biblioteci nije uspeo da pročita Poslovnik.Član 103. posebno stav 8. stav 8. Moj kolega poljoprivrednik, kolega u pokušaju reklamirajući Poslovnik, povredu Poslovnika, a možda je hteo i povredu vinograda je grubo zloupotrebio svoje pravo i izrekao klasičnu repliku. Stoga ja tražim da se shodno tome primeni odredba iz stava 8. i da mu se oduzme vreme za koje je zloupotrebio Poslovnik, govoreći o svemu samo ne o zloupotrebi Poslovnika. Hvala.

sada govorim kao šef poslaničke grupe i poslanik. Naravno, nadam se da se mandatar nije predomislio još kod predloga kandidata.Program poslovanja Vlade Srbije u narednom periodu bio je sveobuhvatan, temeljan i ja bih rekao utemeljen na zaista čvrstim činjenicama. Pažljivo sam slušao šest sati. Nisam slao poruke, nisam komentarisao i mislim da je vredelo da se to čuje. Razgovarao sam sa mnogim ljudima koji dele to mišljenje. Imali smo šta da čujemo, ali danas u ovoj diskusiji imali smo zaista šta da čujemo. Nadam se da ćemo još čuti.Ovde su na delu različite političke opcije i to je potpuno legitimno i to je, rekao bih, za državu Srbiju veoma korisno. Ovde smo da razmenimo mišljenja, da zauzmemo stavove i da krenemo u akciju.Šta predstavlja ovaj program?

Ima je i odgovori mandatara su bili veoma dobri, ne u vrednosnom smislu da ja procenjujem te odgovore, nego dobra dopuna izlaganju programa koga smo imali priliku juče da čujemo. To su bitna pitanja za nas.Odnos sa okruženjem. Možda bih dotakao onaj drugi aspekt politike. To je odnos u ovom programu rada i kapitala. Gde je ovde rad, u prevodu zaposleni, penzioneri, korisnici socijalne pomoći, a gde oni koji organizuju proces proizvodnje.Šta iz ovog svega mogu da očekuju jedni, a šta mogu da očekuju drugi i to je jedno veoma bitno pitanje. Rekao sam da smo mi ovde različite političke orijentacije. Ima nas i levih i desnih i onih na centru. Sklon sam da poverujem da levica mislim da uvek mora da bude levo od desnice. Ne šalim se. Problem je kada desnica postane suviše i primakne se levoj strani.Danas su kod nas stvari izmešane. Od ljudi sa desnice čućemo ekstremne levičarske stavove i obrnuto. Možda je to ostatak shvatanja politike 20 veka. Ovo je 21 vek. Danas osnovni imperativ grupacije o kojoj želim da govorim, to su zaposleni, to su penzioneri. Poštovani prijatelji, to je dugoročna stabilnost. Ništa drugo sem toga.Dakle, 800 hiljada ljudi koji su ovoj zemlji ostali bez posla danas sa tugom mogu da se sećaju da nemaju posao i neće ga dobiti skoro ako ne uradimo konkretne stvari koje ovaj program predviđa. Mogu da kukaju, mogu da se žale, mogu da lamentiraju, ne vredi.Čak

ali su povučene određene mere. Preuzeta je odgovornost da se te mere povuku jer osnovna dilema bila je ne kolike će penzije biti 10%, 20%, ne, nego – da li će ih biti ili neće biti. To je bila dilema.Za ozbiljne, odgovorne ljude, to je ono što je lebdelo. Odgovor je dat – ako ne damo taj solidarni doprinos, ja ga ponovo zovem solidarni, a znam da je to teški udar na te ljude, nije lako izvući nekom iz džepa 10 ili više posto u masi, premijer kaže da je to nešto preko 5%. Naravno da nije lako, ali, evo, ozbiljni smo ljudi, vodimo i poslove, radili smo, da li neko ovde misli da je postojala neka kratkoročna mera koja je mogla da da bolji rezultat ili efekat? Da, reći će neko – mogli smo da oporezujemo tajkune. Možemo li mi to da uradimo za dan, dva ili tri, ili kad ih stavimo u proces kako će se taj proces završiti i kada ćemo to naplatiti, a mera mora da bude kratkoročna, brza?Mogli smo da pokušamo još neke druge stvari, ja ne bežim, ali odgovorno tvrdim da nijedna mera kratkoročna, ponavljam – kratkoročna, ne srednjoročna, ne dugoročna, nije mogla da da ovakav rezultat i dala je rezultat. Čuli smo iz ekspozea parametra, nema potrebe da ih ja ponavljam. I MMF i Svetska banka i svi ljudi iz struke su rekli da su odrađene prave stvari. Ne bežimo od toga uvek da prihvatimo i neka druga rešenja iza kojih stoje zaista ubedljivi razlozi i opravdanja.Penzije i plate, čini mi se da je negde oko 380 miliona evra uštede na tome. Da li smo je mogli dobiti tako što ćemo javna preduzeća dovesti u red? Mogli smo, srednjoročno i dugoročno. Imamo podatak da su nam javna preduzeća u ovoj godini, ako se ne varam, dala negde oko 8,5 milijardi dobit u prošloj godini. Je li tako? To je mnogo bolje nego prethodne godine. Da li je to zadovoljavajuće? Naravno da nije. Samo jedno od njih, ne moram sada da imenujem koje, kada bude dovedeno u sklad i red, moći će da ubaci i pola milijardi evra u budžet Republike Srbije. Zašto da ne ubaci? Ko osniva preduzeće a da nema dobit? Ni privatnik, ni država. To je osnovni motiv, pogotovo ako su ta preduzeća, ponavljam, tržišno pozicionirana. ma i onih koji moraju da odrade samo posao, protočni bojler. Koliko smo u njih ubacili para, oni će da pruže toliko usluga. Od njih i ne možeš da očekuješ.Naravno da reforma javnih preduzeća predstavlja ključ svih ključeva i premijer je precizno to definisao. Tu će biti težište, ali i tu gledamo površinski, ja bih rekao. Sve se svodi na to ko će biti direktor, kakav će biti direktor,

rade do tri sata u rudniku, pa onda posle tri dođu da vode preduzeća. I te kako su to profesionalci kada treba da prime platu. Ali, da li su im rezultati profesionalni, to je već nešto drugo.Tu će biti puno posla i sviđa mi se ono u ekspozeu, ako ste pratili, najavljuje tu mandatar nešto novo. Iz faze iščekivanja idemo u fazu očekivanja. Definišu se stvari, koja i u kojim rokovima preduzeća će biti zadržana, a koja privatizovana.

pitanja koja su vezana za bankarski sektor su nezaobilazna. Mislim da je i o njima predsednik Vlade govorio. Nenaplativa potraživanja veliki balast i to je nešto što je potencijalna mina. Ja znam da je on toga svestan i da će preduzeti ozbiljne korake. Kažu da je gotovo 3,5 milijardi u tim nenaplativim potraživanjima. Ima domaćih banaka, ali i gro stranih banaka. Pazite, uspeli smo nešto što niko nije uspeo, da upropastimo i neke strane banke. To je deo onog mentaliteta o kome premijer često govori, pa sada takva potraživanja imaju i banke koje su u potpuno stranom vlasništvu, što je potpuno nezamislivo.Sada se postavlja pitanje i tu apelujemo na predsednika Vlade da odmereno, onako kako zna i ume, ceh za sve to ravnomerno rasporedi, ili rasporedi na pravi način. Ishitreni potezi nisu potezi. Nama trebaju strane banke, treba nam svež kapital, treba nam ono što je on potencirao, a niko danas nije. Treba nam finansijsko tržište, treba nam tržište kapitala. Reći ću vam, promet Beogradske berze prošle godine je simboličan – 176 miliona evra. Treba nam tržište kapitala, mora da se uradi. I to smo čuli u ekspozeu kao najavu. Hoćemo da sopstvena sredstva koja imamo, a imamo ih, 8,5 milijardi građani Srbije drže na štednji u poslovnim bankama, stavimo u funkciju našeg razvoja. To nikako ne znači da sprečimo dotok stranih investicija. Nešto su manje od tri milijarde, a ja ću biti srećan kada pređu te tri milijarde, jer od kada znam za sebe uglavnom se priča – tri milijarde stranih investicija i 3% deficit. To je ona mantra. Dobro, deficit smo tu i investicije su negde približno. To je nešto što obećava, što nam budi nadu.Poštovani prijatelji, pre svega građani Srbije, penzioneri, čuli smo i kakva je sudbina te populacije. Milion i sedamsto hiljada ljudi čeka poštara dva puta mesečno i ne dao bog da im on ne dođe. Ali, Bog sa tim nema mnogo, ako ova Vlada ne obezbedi ta sredstva u budžetu Republike Srbije. Reći ću vam interesantan podatak. Kada uđemo u Poštu Srbije, kada otključamo vrata, trošak tog dana iznosi između 500 i milion evra. Znači, taj dan moraš završiti bar sa jednim evrom iznad toga. Ne znam, tu je ministar finansija, trenutno nije ovde, koliko košta jedan dan države Srbije. Moramo da isplatimo 1.700.000 penzionera i 800.000 ljudi koji rade. To je ozbiljan zadatak. To je ta odgovornost, to je taj imperativ. Oni čekaju i očekuju.Zato kažem i ponavljam ključno – dugoročna stabilnost nema alternativu. To je redovnost i sigurnost isplate plata i penzija. Na nama je, na budućem sastavu da povuče oštre poteze, da reformski kurs nastavi. Biće otpora, tu nema nikakve dileme. Pojedinačni i grupni interesi su više nego prisutni i oni se suzbijaju, ali ne smeju da se potcene. Imamo i nešto što se zove spoljni faktor. Ovde se često govori, ne znam da li je danas rečeno, da li je ova Vlada levice, desnice ili centra, da li je proruska, proevropska, proamerička. Ja sam siguran da je ona srpska, kao što sam siguran da je i koncept ekonomske politike naš koncept ekonomske politike. Neka Ivica Dačić ne likuje, to nije onaj NEP Lenjinov nove, nego naše ekonomske politike.Zato

šta si zatekao i šta si ostavio. Vučić je zatekao čuli smo šta pre dve godine, a za dve godine šta je ostavio. Ostavio je nešto što je solidno za jedan novi početak, ali zajedno sa svima nama. Hvala vam. Hvala